Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia, valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Keskustelu tiedonannosta päättyi 6.9.2023 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Veronika Honkasalo Jussi Saramon kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta ministeri Wille Rydmanille ja Fatim Diarra Veronika Honkasalon kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta ministeri Riikka Purralle. Lisäksi keskustelussa Nasima Razmyar on Fatim Diarran kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan

Ehdotuksista on äänestettävä. Ensin äänestetään Veronika Honkasalon ja Fatim Diarran ehdotuksista. Lopuksi äänestetään siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. === STRUCTURED CONTENT